na objedinjenu raspravu po - Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe Europske unije iz područja platnog prometa, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 307 Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe EU br. 236/2012. Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanaka statusa neispunjavanja obveza, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E.

o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 311.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 Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Znači pred nama se nalaze tri uredbe iz područja financijskoga poslovanja. To su tri uredbe koje su iz EU koje zapravo implementiramo kroz Zakon, pravno

uredba iz područja platnog prometa odnosi se o uredbi o jednakosti naknada kojom se izjednačavaju naknade za nacionalne i odgovarajuće prekogranične platne transakcije te SEPA uredba kojoj se određuje rokovi za primjenu SVEPA projekta znači projekt jedinstvenog euro platnog područja Single Euro Payments Area. Donošenjem ovog zakona omogućuje se primjena i provedba navedenih uredbi sa hrvatskim pravnom sustavom na način da se zakonom utvrđena nadležna tijela za provođenje nadzora te su uređeni izvan sudski tuženi postupci, postupak miran i prekršaj za postupanje protivno odredbama ovih uredbi. Ukoliko korisnik platne usluge bude smatrao da je pružatelj usluge postupio protivno uredbi ima mogućnost podnošenja pritužbe protiv podnositelja platne usluge uglavnom banke HNB-u, HNB surađivat će sa nadležnim tijelima iz drugih država članica … kada je korisnik imao pritužbu na pružatelja usluge platne usluge iz druge države članice, a usluga je pružena neposredno u RH. Također zakonom su utvrđeni prekršaj visine novčane kazni za pojedine prekršaje kada pružatelj platnih usluga postupa suprotno odredbama uredbi. Također ono što je ovdje bitno je da se primjenom uredbe o jednakosti naknada u državama članica gdje se smanjuje trošak građana kada uđemo u EU što će se odraziti i na naše građane jer je uredba omogućila da se naknade koje pružatelj platnih usluga zaračunava korisniku za prekogranična plaćanja da su jednake naknadama koje se zaračunava za odgovarajuća nacionalna plaćanja iste vrijednosti i u istoj valuti. Također vezano za drugu uredbu koja se odnosi na prodaji … bez pokrića i određenim aspektima kreditnih izvedenica. Odnosi se na ograničavanje i zabranu provođenja transakcija, provođenja bez pokrića tzv. u žargonu što se zove short selling i transakcija sa kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjenja obveza tzv. kreditni … čime se uspostavlja veća kontrola nad ovim rizičnim transakcijama. Uredba uvodi obvezu transparentnog izvještavanja regulatora kako bi regulatori unutar EU mogli nadzirati te eventualno istražiti one slučajeve transakcije koje bi mogle dovesti do pojave sistemskog rizika. Ovaj dio financijske krize koji je nastao u SAD je najviše i nastao zbog ovih izvedenica, znači to shor sellinga prodaja nečega čega nemate. nemate. I u ovome dijelu upravo zbog potaknutih špekulacijama sa ovim financijskim izvedenicama EU sada ograničava takvim izvedenicama i želi na jasan i transparentan način da se izvještava regulatora kada se trguje takvim oblicima financijskog proizvoda. kada govorimo o drugoj uredbi a govorimo također o OTC izvedenicama znači financijskim izvedenicama kojima se ne trguje na uređenom financijskom tržištu kao što su burze nego se zove OTC ili over the counter tržišta mimo šaltera. Također donesena je vezano za sprečavanje rizika s obzirom da se ugovor o OTC izvedenicama karakterizira manja transparentnost jer se sklapaju pod uvjetima koje dogovaraju ugovorene strane izvan uređenog uređenog tržišta a u kojima se podaci dostupni samougovorenim stranama koji sudjeluju u transakciji. Sve … financijske krize uzrokuje povećanje nestabilnosti financijskoga tržišta. Stoga ova uredba propisuje da se poravnanja ugovora s OTC izvedenicama mora vršiti posredstvom središnje druge ugovorene strane, a podaci o takvim ugovorima prikupljaju se u trgovinskom repozitoriju. Time se smanjuju rizici i povećava transparentnost u ovakvim odnosima. Znači sve ove uredbe odnose se na pojačavanje transparentnosti poslovanja, financijskim izvedenicama koje su jedne od glavnih razloga nastanka ove svjetske financijske krize. Zahvaljujem. Hvala i vama zamjeniče ministra. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Nadica Jelaš. Izvolite kolegice. Hrvatskoj donosi ovaj zakon u sklopu usklađivanja pregovaračkog poglavlja br. 4 dakle riječ je o slobodi kretanja kapitala. Ovaj zakonski prijedlog implementira dvije uredbe. Jedna je uredba o prekograničnim plaćanjima u EU, a druga je uredba koja utvrđuje tehničke i poslovne zahtjeve za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima. Ovim uredbama definira se integrirano platno tržište za elektronička plaćanja u eurima bez razlike da li je riječ o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima. Utvrđuju se i zajednički platni instrumenti, zajednički platni standardi i naravno integrirana obrada platnih transakcija, a sve to radi postizavanja što većeg stupnja sigurnosti platnih transakcija odnosno platnog prometa i osiguranja što veće U Hrvatskoj su to HNB i Ministarstvo financija, odnosno Financijski inspektorat. Također se uređuje izvansudsko rješavanje sporova između pružatelja i korisnika usluga platnog prometa, s tim da se kao tijelo za provedbu postupka mirenja određuje Centar za mirenje HGK-a ali postupak mirenja može se pokrenuti i pred drugim nadležnim tijelima. Zakonskim prijedlogom propisuju se i prekršaji i visina kazne za pružatelje platnih usluga s tim da se određuje da prekršajni postupak u prvom stupnju vodi Ministarstvo financija odnosno Financijski inspektorat. Najvažnije pitanje kod ovog zakona naravno i kod svih drugih je koje benefite mogu očekivati hrvatski građani od provedbe ovih dviju uredbu odnosno od njihove implementacije u nacionalno zakonodavstvo? Dakle građani mogu očekivati pojednostavljenje prekograničnih plaćanja od 1.srpnja odnosno od trenutka kada Hrvatska postane formalno članicom EU. Građani mogu očekivati veću učinkovitost i transparentnost platnih instrumenata i dakako platnih transakcija. Građani mogu očekivati da će se stvoriti uvjeti za jačanje konkurencije u platnim uslugama i omogućavanje kroz primjenu inovacija u plaćanjima da se smanje troškovi platnih transakcija, jednom riječju da platni promet postane jeftiniji i dostupniji. Klub SDP-a podržati će ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine zamjeniče ministra. Dakle, još jedan od zakona s kojim se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa pravnim stečevinama I dakle u ovom zakonu praktički ništa nije sporno. Jasno je da određene stvari s obzirom da platni promet ide preko banaka, dakle, jedini kontrolor koji može biti je Hrvatska narodna banka jer je ona nadležna za banke i financijski inspektorat koji nadzire međunarodne i financijske transakcije. Međutim ono što mene brine i gdje želim postaviti vama pitanje kao predlagatelju s obzirom na neujednačeni platni promet u praktički donesena su ista pravila. E sada kako će se ujednačiti neke stvari koje nisu iste, koje su različite. Dakle, mi možemo definirati prekograničnu …/Govornik se ne razumije./… međutim u ovom zakonu su dakle jasno definirani pojmovi i sve je to lijepo preneseno, nadležno tijelo, definiraju se tu i uredbe Europske unije. Sve je to kažem divno i krasno međutim, mnoge članice Europske unije imaju različit način i platni promet u odnosu na ono što mi imamo u Hrvatskoj. I možda su sada svi razmišljanja da bi bilo sjajno da imamo platni promet u Europskoj uniji kakav je to nekada bilo u bivšem SDK-u ili ZAP-u dakle, da imamo jednu institucija koja bi vodila platni promet jedinstveno na razini Europske unije, gdje bi raznorazne financijske institucije koristile to i to je samo još jedan od pokazatelja o tome da sam tako razmišljao i prije 11 godina može se vidjeti zakon kada je išla 2002. godine Izmjena Zakona o platnom prometu, kada sam tada već jasno upozoravao da davanje platnog prometa u banke a praktički tada je trebalo ugasiti FINA-u, ZAP ili kako se već nije zvala u međuvremenu se pokazalo ispravno. Jer mnoge nedaće koje su zadesile i državu u nemogućnosti naplate svojih potraživanja a isto tako porezne obveznike su posljedica toga što su određene institucije prvo vodile brigu oko naplate svoga i zaštiti svoga onda je tek išlo nešto drugo. I kasnije kada je država pooštrila kriterije onda se u principu počelo događati ovo što se događa. I ja želim ovdje potpuno reći činjenicu, svjestan ovoga što ću reći da može izazvati određene i negodovanja kod nekih, međutim, da nismo izmijenili Zakon o platnom prometu, da je on ostao u FINA-e ili ZAP-u vjerojatno danas Hrvatska ne bi imala ovoliko danas nenaplaćenih potraživanja. Iz jednostavnog razloga što kada imate kruh, imate nož, onda u principu nitko ne može pobjeći da ne plati ono što mora platiti državi, što mora platiti prema nekom drugom. Međutim, mi smo to dali nekomu drugome u ruke. Ostavili smo 5 tisuća radnika ZAP-a neka se snalaze sami, hvala Bogu danas se FINA konsolidirala i funkcionira. I mislim da i tada su devizna plaćanja bila regulirana posebno. Bila su naslovljena na FINA-u a išla su preko, zapravo na ZAP, a išli su preko poslovnih banaka. Dakle, ovo je sve lijepo i krasno ako je sve lijepo i krasno, što ako se pojave problemi, kako tu intervenirati, što napraviti. Dakle, to je čisto ovako, jedno razmišljanje i promišljanje jer nažalost u ovim direktivama Europske unije, kada pogledate sve je to stavljeno onako ako sve idealno funkcionira. Međutim, mi smo država, narod i poduzetnici koji volimo vrlo često improvizirati, onda nam se događaju stvari koje nam se događaju. Dakle, Klub Hrvatske Demokratske Zajednice će podržati ova tri prijedloga zakona sa kažem laganom bojaznošću kako će funkcionirati jedan zakon u sustavu od 28 Zakona o platnom prometu koji nisu jedinstveni i koji jesu različiti. Doduše naš bankarski sektor je dio jednog velikog bankarskog sektora u Europi, pa možda nam to garantira da će se određene stvari odvijati dobro. Hvala lijepa. **Batinić, Ovime zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.